Dagsordenens punkt 6, forslag til folketingsbeslutning om, at afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 måneder efter endelig afslag, beslutningsforslag nr. B 2, og dagsordenens punkt 7, forslag til ændring af udlændingeloven, udgår af dagsordenen i dag efter anmodning fra udlændinge- og integrationsministeren. --- Det første punkt på dagsordenen er: 1) Fortsættelse af forespørgsel nr.

Der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V 4 af Lars Aslan Rasmussen (S), Jan E. Jørgensen (V), Jens Rohde (RV) og Balder Mørk Andersen (SF). Der kan stemmes.

Det næste punkt på dagsordenen er: 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 19: Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie.

Den sag er øjensynlig ikke afklaret endnu – SF har i hvert fald ikke fået en positiv tilbagemelding om, at vi kunne blive en del af forligskredsen. I den situation, at SF var en del af det, ville det jo være indlysende, at vi stemte for alle elementer af, hvad sådan et forlig måtte indeholde. Men det, vi står over for i dag, er det afgrænsede hjørne, der handler om to ting, nemlig at hæve bundfradraget og bagefter – ved siden af – også give en præmie til de mennesker, der vil arbejde efter pensionsalderen. Folketinget har jo tidligere taget stilling til en opdeling af lovforslaget og mente ikke, at det var en god idé, for det ligger nemlig sådan for os, at den ene del af det – det med at hæve bundfradraget – synes vi faktisk er en god idé, for det er en fair og lige behandling af alle lønmodtagere, som har en mulighed for det, og så ligger der i øvrigt også et et vist opgør med ægtefælleafhængigheden i det. Så den del af det kan vi godt lide. Så er der den anden del. Se, det er jo altid fristende at tage imod gulerødder, som man siger. Her er det jo noget, der skal tilskynde folk til at arbejde, og så kunne man vel godt synes, at det var en god idé at bruge 180 mio. kr. på det om året egentlig skade af det bortset fra skatteborgerne? Derfor er det, at vi er nået frem til at sige, at det kan være en god idé at give en gulerod til pensionister, der arbejder, efter at de kunne være gået på pension, men der er ikke for os at se et rimeligt forhold mellem det beløb, man bruger, og den marginale beskæftigelseseffekt, der ligger i det. Langt hen ad vejen er det jo mennesker, der, som vi kan se ud fra svarene på de spørgsmål, jeg også har stillet til beskæftigelsesministeren, og efter diskussionen ved førstebehandlingen, i forvejen ville være fortsat med at arbejde. Nu fortsætter her får de oven i en skattefri præmie det første år på 42.000 kr.; nu indfører vi så et andet år, hvor de får en skattefri præmie på 25.000 kr. Hvis man ser på, hvem det er, man forventer vil bruge ordningen, så kan vi se, at gennemsnitslønnen ligger på i omegnen af 44.000 kr. om måneden plus en pensionsordning. Så hvem er det, det her er til fordel for? Altså, det er først og fremmest til fordel for nogle mennesker, der efter al sandsynlighed ville være fortsat med at arbejde. For dem, der fortsætter, er beskæftigelseseffekten marginal, og de øvrige tilhører den højere middelklasse. Men det er selvfølgelig godt, at de her mennesker arbejder videre – det synes vi også er fint. Samlet resultat er, at SF stemmer gult til forslaget.

Det næste punkt på dagsordenen er: 5) 2. behandling af lovforslag nr. L 26: Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering,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 Tak